Evo poštovani kolege nastavljamo dalje s radom. Predložili smo objedinjenu raspravu ovih 5 sljedećih točaka. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o patentnu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o žigu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 37; - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 38; - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, br. 39; Ima li primjedbi na to? Znači, prihvaćamo da idemo svih pet točaka u zajedničkoj raspravi. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava i članka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijale ste primili u pretince.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost, kulturu. Izvješća su primljena na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja, uvaženi zamjenik ministra gospodin Hrvoje Šlezak, uzeti riječ? Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici i poštovane zastupnice Hrvatskog sabora. Vlada Republike Hrvatske predlaže zakon o izmjenama Zakona o patentu, zakon o izmjenama Zakona o žigu, zakon o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu, zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga i zakon o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda s nacrtima konačnih prijedloga tih zakona. Navedenim zakonima nastoji se osigurati jačanje pravne sigurnosti i učinkovitosti u postupku zaštite i ostvarivanja prava industrijskog vlasništva u odnosu na osiguravanje učinkovitog postupka preispitivanja odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Izmjenama se usklađuju navedeni zakoni sa Zakonom o općem upravnom postupku i Zakonom o sustavu državne uprave na način da se na odluke Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kao središnjeg tijela državne uprave više ne može izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor. U tom smislu predviđa se ukidanje instituta žalbe i s tim povezan prestanak rada žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva kao sadašnjeg neovisnog drugostupanjskog tijela koje odlučuje o žalbama na odluke Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u upravnim postupcima priznavanja prava industrijskog vlasništva te se kao pravni lijek na te odluke propisuje upravna tužba Upravnom sudu u Zagrebu i njeno rješavanje po hitnom postupku. Propisivanjem nadležnosti samo jednog Upravnog suda od 4 opća nadležna Upravna suda nastoji se osigurati mogućnost ekonomične i učinkovite specijalizacije sudaca ponajviše u izrazito složenim i specifičnim predmetima iz područja patenata. Predloženim zakonima doći će i do skraćivanja postupka provjere prvostupanjskih odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u upravnim predmetima za priznavanje prava industrijskog vlasništva s 3 na 2 stupnja. Naime, obzirom da je od uspostave žalbenog postupka 2008. godine uvedeno dvostupanjsko upravno sudovanje ne smatramo opravdanim postojanje čak 3 stupnja preispitivanja odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo što dodatno usporava postizanje konačnog cilja, a to je pravna sigurnost stranaka u postupku. Zahvaljujem. Ne. Otvaram raspravu. Prvi se javio klub SDP-a, uvaženi zastupnik Tomislav Saucha. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Prvo bih htio reći da smo zadovoljni što se kod ovih 5 zakona objedinila rasprava na kraju krajeva i štedi vrijeme rada ovoga Sabora, radi se ustvari o jednom te istom institutu i jedno te istoj stvari koja se ukida. ovih 5 zakona govore o pravima industrijskog vlasništva, dakle intelektualnim pravima koja su bila zaštićena prilikom postupka registracije patenta od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. I mogućnosti eventualne žalbe na rješenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Kao što je rekao gospodin zamjenik ministra do sad je postojala mogućnost da se na takvo rješenje žali zainteresirana stranka, stranka u postupku, da se želi i žalbenom vijeću što je u jednu ruku možda bila i dobra namjera ali se kao što se vidi iz prakse totalno zakompliciralo postupak i usporilo donošenje pravomoćnog tj. konačnog rješenje o tome da li neka pravna ili fizička osoba ima pravo industrijskog vlasništva na određenom patentu, žigu ili nekim od drugih ovih prava industrijskog vlasništva. Pravo patenta tj. industrijsko vlasništvo je izuzetno bitno pogotovo u današnje vrijeme kada se neke kompanije, u pravilu su to manji start up-ovi ustvari, njima je to ti patenti, te inovacije su ono što čini njihovu dodanu dodanu vrijednost i što ih čini konkurentnijim. Mi mislimo da je jako bitno da se taj postupak ubrza kako bi se te inovacije što prije zaštitile kako na domaćem tako i na vanjskom tržištu. Smatramo u klubu SDP-a da je ova izmjena dobra zato što i dalje postoji vrlo jaka sudska zaštita prava intelektualnog vlasništva, tj. prava industrijskog vlasništva kroz dvostupanjsko upravno sudovanje a isto tako moguće je uvijek i podnijeti redoviti postupak tužbu u građanskom procesu ako neka od strana misli da im je njihovo pravo ugroženo. Obzirom da se radi ustvari o jednom te istom institutu i da se radi o jednoj maloj ali bitnoj izmjeni ja ne bi dalje dužio samo ću reći dakle da se klub SDP-a s ovim ne slaže. Hvala lijepa. Hvala. Slijedeća uvažena zastupnica Sanja Putica u ime kluba HDZ-a. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, zamjeniče ministra gospodine Šlezak i gospođo Kuterovac ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo evo pred nama je dakle jedan paket prijedloga zakona. O njemu ne treba previše govoriti jer svi vidimo da je zajednički cilj donošenja ovih prijedloga zakona pospješivanje procedura i provođenje reformi Vlade Republike Hrvatske, smanjenje birokratskih prepreka i općenito pomoć svima u poduzetničkoj i gospodarskoj praksi. Ovaj paket zakona zaista predstavlja olakšanje i za državnu upravu koja će naizgled ovim ne velikim promjenama i prijedlozima zakona postati zasigurno učinkovitija i u praksi

a posebice se to odnosio na one ljude koji se odluče na osnivanje poduzeća i obrta. Svima nam je itekako poznat problem inertnosti i sporosti birokratskog aparata i nemogućnosti i nemogućnosti "maloga čovjeka" u probijanju mnogobrojnih birokratskih barijera. Smanjuje se ovim prijedlozima zakona ipak i administrativno opterećenje a budući da je RH uskladila uskladila i donekle usklađuje svoju legislativu s pravnom stečevinom EU treba dakako donijeti i podržati ove prijedloge zakona. Prvi nam je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o patentu s konačnim prijedlogom zakona koji je Vlada predložila u hitni postupak, prvo i drugo čitanje, prijedlog zakona broj 35. U Hrvatskome saboru se već raspravljalo 2013.godine o promjenama ovoga zakona a danas svakako stoji da se ovim zakona mijenjaju odredbe Zakona o patentu s ciljem osiguranja pravne sigurnosti i uspostavom primjerenog postupka provjere prvostupanjskih odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u upravnim predmetima za priznanje prava kako patenta tako i ostalih prava industrijskog vlasništva usklađenog sa zakonodavnim okvirom RH ponajprije Zakonom o općem upravom postupku kao lex generalisom u svim upravnim postupcima, te sa Zakonom o sustavu državne uprave te uspostave pravovremenosti i neovisnosti u tim postupcima. Nadalje u prijedlogu ovoga zakona stoji da se u kontekstu ovih izmjena uređuju pitanja prestanka rada žalbenih vijeća i propisivanja prava podnošenja tužbe Upravom sudu u Zagrebu na prvostupanjske odluke Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u upravnim predmetima za priznanje prava patenta a posredno i u svim ostalim postupcima priznanja industrijskog vlasništva budući da je ustrojstvo žalbenih vijeća uređeno Zakonom o patentu i na njega se u tom pogledu pozivaju ostali zakoni iz područja vlasništva u svojim odredbama. Propisivanjem nadležnosti samo jednog Upravnog suda a to bi prema prijedlogu ovoga zakona bio Upravni sud u Zagrebu od četiri opće nadležna Upravna suda nastoji se osigurati mogućnost ekonomične i učinkovite specijalizacije sudaca ponajviše u izrazito specifičnim i složenim predmetima iz područja patenata. Dakle Zakon o patentu treba također kazati da je u RH na snazi od 2004.godine. Drugi prijedlog zakona koji stoji u ovome nazovimo ga tako paketu zakona je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o žigu s konačnim prijedlogom zakona također koji je Vlada uputila u hitan postupak, prvo i drugo čitanje, prijedloga zakona broj 37. Obzirom da se kako vidimo i mijenja Zakon o patentu svakako je potrebno korigirati i Zakon o žigu kako i stoji u prijedlogu zakona. Još tijekom 2015.godine pokrenut je postupak donošenja izmjena Zakona o patentu kojim bi se između ostaloga revidirao institut žalbe i rad žalbenih vijeća. U zakonu nam lijepo stoji da je spomenutom izmjenom Zakona o patentu da će doći do prestanka rada drugostupanjskoga tijela koje odlučuje o žalbama u svim upravnim postupcima u području priznanja prava industrijskog vlasništva pa tko i u postupcima priznanja žiga. Kako su Zakon o patentu i Zakon o žigu povezani u dijelu koji se odnosi na institut žalbenih vijeća potrebno je u isto vrijeme, odnosno usporedno s donošenjem Zakona o patentu izmijeniti i odredbe Zakona o žigu a sve kako bi se Zakon o žigu uskladio sa novonastalom situacijom prestanka rada žalbenih vijeća odnosno kako bi se i njime uredila izmijenjena pravila u pogledu instituta pravnoga lijeka. U protivnom bi naravno došlo do pravne praznine. Zakonom je također predviđeno i prijelazno razdoblje od stupanja na snagu do primjene, tj. do završetka svih započetih postupaka po sada važećem Zakonu o žigu tako da ne bi trebalo doći do većih problema a naravno da se tu mislilo na zakonske rokove. Treći prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu s Konačnim prijedlogom zakona, također koji je poslan u hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 36. još jedan u nizu zakona koji se mijenja radi Izmjene zakona o patentu i Zakon o žigu, također je u primjeni kao i prethodni od 2004. godine. U zakonu možemo pročitati da se navedenom Izmjenom zakona o patentu dolazi do prestanka rada drugostupanjskog tijela koje odlučuje o žalbama u svim upravnim postupcima u području priznanja prava industrijskog vlasništva pa tako i u postupcima priznanja industrijskog dizajna. Zakon je dakle usklađivanje sa novom situacijom prestanka rada žalbenih vijeća kao drugostupanjskih tijela koje odlučuju o žalbama na odluke Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo a o priznanju prava industrijskog vlasništva pa time i priznanju prava industrijskoga dizajna. Možda nije na odmet prilikom rasprave o prijedlogu ovoga zakona napomenuti zašto je potrebno uopće zaštiti industrijski dizajn. Svatko onaj koji je nositelj zapravo ovakvih svojih svojih zahtjeva prema Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo a u području industrijskoga dizajna bi ovakvim prijedlogom zakona učinkovitije zapravo spriječio neovlaštenu upotrebu, proizvodnju, kopiranje i korištenje od strane i nosilac prava bi imao mogućnost komercijalne eksploatacije i prepoznatljivosti proizvoda na ciljanim tržištima koje je zatražio. U tom smislu svakako evo i to je jedna od olakšavajućih okolnosti ljudima koji se bave industrijskim dizajnom. Četvrti prijedlog zakona Prijedlog zakona o Izmjenama o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda sa Konačnim prijedlogom Zakona. Također čini mi se da je ovaj prijedlog zakona izuzetno važan za RH iz razloga što znamo da ljudi, posebice u ruralnim područjima, usuđuju se zbog razno raznih okolnosti, nedostatka radnih mjesta, nerazvijenosti njihovih područja otvarati vlastite obrte, proizvoditi autohtone proizvode koje treba gledati ipak kao poticaj ostanka i života u ruralnim područjima RH ali i kao jednu posebnost RH kao jedan iiznimno atraktivan turistički proizvod, u jednoj ekspanziji jeftinih rekla bih, što posebno mogu znati iz svoga kraja Dubrovnika jeftinih suvenira koje uvozimo sa istočnoga tržišta. Takvi proizvodi koje naši ljudi proizvode na ruralnim područjima posebno su važni i u tome ih smislu treba dodatno i subvencionirati i zaštiti. Usklađivanje zakona sa prethodnim je zakonima također ovdje, o tome je riječ, pri čemu se ukida rad također žalbenih vijeća kao drugostupanjskog tijela i postiže se usklađenost zakona i skraćuje postupak provjera prvostupanjskoga tijela a tako i troškovi u upravnim postupcima. I također treba naglasiti da ni za provođenje ovoga prijedloga zakona koji je danas u proceduri u Hrvatskome saboru nije potrebno izdvajati nova sredstva iz proračuna RH. I 5. prijedlog zakona je onaj o Izmjenama zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, sa Konačnim prijedlogom Zakona koji je u Sabor dostavila Vlada RH. Kod prijedloga ovoga zakona važna je naravno izvornost topografije poluvodičkih proizvoda tj. ponovno zaštita intelektualnoga vlasništva. Inovacije u poluvodičkim proizvodima zahtijevaju značajna ulaganja i stoga je potpuno jasna inicijativa Vlade RH da se oni zaštite u većoj mjeri. Zaštite u ovoj topografiji su i vremenski i sadržajno ograničene. Dakle sve su ovo prijedlozi zakona i potrebni zakoni iz veći uvodno navedenih razloga, prvenstveno kvalitetnijeg poslovnog ozračja, ulaganja i olakšanja poslovanja u RH. Stoga ćemo u ime kluba HDZ-a podržati ove prijedloge zakona. Hvala vam lijepa. S obzirom da nema više prijavljenih za raspravu, zaključujem ovu raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. S ovim smo iscrpili današnjih 10 točaka predviđenih za raspravu. Nastaviti ćemo sutra u 9,30 Prijedlogom zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.